Navzočih je 78 poslank in poslancev, za je glasovalo 41, proti 35. Ugotavljam, da je predlog sprejet.

Navzočih je 74 poslank in poslancev, za je glasovalo 58, proti 9. Ugotavljam, da je dnevni red sprejet.

Navzočih je 78 poslank in poslancev, za je glasovalo 41, proti 35. Ugotavljam, da je predlog sprejet.

Hvala